Mødet er åbnet. Fra medlem af Folketinget Tanja Larsson (S), der har orlov, har jeg modtaget meddelelse om, at hun fra og med den 25. april 2022 atter kan give møde i Tinget. Theis Kylling Hommeltofts (S) hverv som midlertidigt medlem af Folketinget ophører fra nævnte dato at regne. I dag er der følgende anmeldelser: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

Eksemplarer vil blive omdelt, og redegørelsen vil fremgå af www.folketingstidende.dk. Redegørelsen vil komme til forhandling onsdag den 11. maj 2022. --- Det eneste punkt på dagsordenen er: 1) 2. behandling af lovforslag nr. L 159: Forslag til lov om ændring af SU-loven. (Midlertidig suspension af SU-godkendelse af hele